Докладван е чл. 22 и вървят разисквания по него. Думата има проф. Станилов.

„против”. Срещу морала и религията, която също е част от морала, никой нищо не може да каже, но това е съдбата на опозицията – да я отричат и да се догматизира цялата работа. Освен това аз не можах да разбера защо в държавните образователни стандарти не бива да влизат „учителската правоспособност и квалификация”, „извънкласната и извънучилищната дейност” и „едногодишната издръжка на децата и учениците в държавните и общинските градини, училища и обслужващи звена”? Просто ми е необяснимо. Ако част от тези неща ги има и на друго място в закона, нищо лошо няма, даже е целесъобразно те да се изравнят с другите изисквания на държавните образователни стандарти. Можете да гласувате, както се казва, по съвест, без да пострада с нищо този закон. Благодаря Ви за вниманието. Няма. Дискусията е закрита. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов в частта, в която комисията не подкрепя предложението, а това е по т. 1 и 2 от предложението. Гласуваме неподкрепено от комисията предложение.

предложение. Гласували 108 народни представители: за 27, против 53, въздържали се 28. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Станислав Станилов. Комисията не го подкрепя.

не го подкрепя. Гласували 109 народни представители: за 9, против 39, въздържали се 61. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан. Комисията не го подкрепя.

с това предложение създаваме много работа на екипа на министъра на образованието и науката, но това безобразие, наречено уж „държавен зрелостен изпит”, трябва да спре. Трябва да организираме държавния зрелостен изпит по начин, който да убеди всички, че става въпрос за покрити стандарти за зрялост. Ще припомня още веднъж, включително и миналата учебна година випуск 2011-2012 г. завърши със сравнително високи оценки по български език и литература – задължителният зрелостен изпит, като смущаващо висок процент зрелостници, между 35 и 40%, не са съставили едно изречение в текстовата част на теста за държавен зрелостен изпит. Тогава каква зрялост измерваме с този държавен зрелостен изпит?! Трябва да има отделен държавен стандарт. Умението за съставяне на текст да бъде самодостатъчно условие за среден (3), а по останалите показатели да се надгражда оценката. В противен случай правим квазидържавен зрелостен изпит, в противен случай не сме искрени, когато предлагаме закони за защита на книжовния български език. Това не може да стане с общия стандарт за оценяването. Настояваме за специален стандарт за държавни зрелостни изпити, в който да се решат всички тези открити въпроси. противен случай нищо няма да направим. Това предложение може би е по-важно от редица други текстове, които обсъждаме в този закон. Моля за прегласуване, госпожо председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ

в чл. 23, ал. 2 думата „компетентностите” да се замени със „знанията и уменията”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23,

„Чл. 23. (1) Държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 3-5 и Националната квалификационна рамка се синхронизират в частта й за предучилищното и училищното образование. (2) Националната квалификационна рамка се разработва въз основа на Европейската квалификационна рамка, приема се от Министерския съвет и съдържа компетентностите като резултат от ученето по нива в съответствие с етапите и степените на образование. (3) Националната квалификационна рамка има за цел да подпомогне мобилността на гражданите, като осигури условия за прозрачност на придобитото образование и квалификациите и да улесни признаването на резултатите от формалното образование, от неформалното обучение и от информалното учене.”

Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Глава четвърта, което комисията подкрепя.

Гласуваме наименованието на Раздел І.

подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24: „Чл. 24. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в І клас и се осигурява подготовката им за училище в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. (2) При условията и по реда на този закон в детската градина могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст. (3) В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. (4) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за здравето.” Няма. Гласуваме чл. 24 в редакцията на комисията по доклада.

чл. 25 има предложение от народните представители Богданова и Николов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25: „Чл. 25. (1) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в което се обучават, възпитават и социализират ученици ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование. В определените в този закон случаи училището осигурява и условия за придобиване на професионална квалификация. (2) Училището може да извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностното развитие.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 25 в редакцията на комисията по доклада.

Предложение на народните представители Николов и Богданова – създава се нов член 26а: Областните ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В обсъждането още на Раздел І предложението ни за запазване на областните ресурсни центрове, които да подпомагат образованието и обучението на децата със специални образователни потребности, беше отхвърлено. Въпреки това ние отстояваме и тук това наше предложение, където формулираме институциите в сферата на образованието.

че тези областни ресурсни центрове излишно харчели пари и били административно раздути, е несъстоятелен при ситуация, когато е сигурно, че малките общини нямат ресурс, с който да осигурят обгрижване на деца със специални образователни потребности. Още веднъж се опитвам да Ви помоля да вникнете в ситуацията, в която община с 2-3-8-12 хил. жители има едно средно училище, в което се появяват не едно, а пет деца с различни специални образователни потребности. Тогава директорът на училището трябва да назначи пет различни ресурсни учители в това училище. Това не е по неговите сили и тези деца на практика остават извън обгрижването – ще си стоят вкъщи, особено след закриването на помощните училища, за които ще се говори малко по-късно. Тези деца остават вкъщи, водим ги по списъци, че са в масовото училище, вземаме за тях пари, а детето вместо да се социализира, вместо да получава необходимото образование, остава извън целия процес на социума. Съществуването на областните ресурсни центрове през последните повече от шест години показа, че те могат да се справят и да покриват деца със специални потребности на територията на целите области. Това, че в отделни области имало раздуване на разходите, е проблем на тези отделни области. Мога да Ви дам десетки примери с областни ресурсни центрове, които работят ефективно и директорите на всяко едно училище са доволни от съвместната работа с ресурсните учители от тези центрове. Така че Ви моля да помислите – нещо, което е създадено, функционира добре, да не бъде закривано Благодаря. Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Госпожо Богданова,

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, поисках думата, защото във всичките текстове, в които в течение на приемането на закона, ще ни се наложи да говорим за деца със специални образователни потребности, очевидно тази базова теза следва да бъде развивана. Преди малко гласувах „въздържала се” по въвеждането на форма, която по принцип харесвам – Центърът за подкрепа на личностното развитие, защото се опасявам, че законът даде на тази форма толкова много чрезвичайни правомощия, които би следвало да бъдат ясно разписани в правомощията на конкретно работещи структури. Областните ресурсни центрове бяха такава възможност. Тя е нова форма, натрупа опит, показа можене. Аз ще повторя колегата Николов, защото това е важно. Затова, че ръководството на тези центрове, статутът, който им дава Министерството на образованието, щатът, който им утвърждава, не удовлетворяват ръководството на министерството, не са виновни центровете. Искам да си представите наистина как работим с децата със специални образователни потребности. С течение на времето ще разберете, че центровете за подкрепа на личностното развитие са всичко, а те не са образователни институции. В тях се работи с всички. И най-накрая ще стане ясно, че кметовете могат и да не разкриват такива центрове, а да предоставят тази дейност на неправителствените организации, тоест на доставчиците на социални услуги. Аз моля всички, които с лека ръка ще гласуват, да се върнат към Закона за социалното подпомагане и да разберат какъв е статутът на доставчика на социални услуги. Те всъщност доставят образователна услуга и изпълняват и държавната политика, която е вменена на училището и на образователните институции. Ако този закон трябва да доведе до това, Вие следва днес да ни отговорите, по-нататък сте въвели изричния запис, който ще подкрепите с лека ръка – как всяко училище е длъжно да назначава ресурсни учители? Знаете ли как изглежда нормативът на един учител? Знаете ли как той може да бъде попълнен, след като работиш с едно или с две деца? Знаете ли как могат да се намерят кадри в тези училища? Знаете ли как при тези разстояния може да бъде съчетавано прилагането на този тип дейност, за да може да бъде формиран един щат? Кой специалист ще ходи да пътува от общинка на общинка с твърде сложно пътуване, за да изпълнява функции, които държавата дължи на тези деца? За мен цялата тази система остава неясна. По-разумното беше да се опитаме да централизираме, тоест да продължим една добра практика, усъвършенствайки я, вместо с лека ръка да я закриваме и да въвеждаме добре звучащи форми, които между другото ще видите, че могат да събират и такси; да разберете притеснението на тези 11 хил. човека, подписали подписката за запазване на ресурсните центрове, защото имат тревога, че децата им, които имат проблем, няма да бъдат обгрижвани. Ние доказателства за обратното не им даваме. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искала да взема думата по този въпрос и преди това да Ви кажа, че мярката, която сме предложили, е подкрепена от две световни организации и една българска – Националният съвет на хората с увреждания, УНИЦЕФ и Българският хелзинкски комитет. Съвместно с всичките организации сме изготвили рамката, в която ще се развива ресурсното подпомагане и обучение на децата в България. След десетки препоръки и осъдителни дела към България за отношението ни към децата с увреждания това са стъпки, направени така, че наистина детето да намери своето основателно място в училище, където са и другите деца. Всъщност центровете за личностното развитие и подкрепа, които ще бъдат образувани след две години, ще бъдат онези звена, в които децата ще се чувстват и приобщени, и добре обучавани, и с цялостната подкрепа, от която имат нужда не като деца с увреждания, а изобщо като деца. В момента един ресурсен учител, който отива при децата в училище, отделя 40 или 80 минути на седмица. Ресурсните центрове в 28 областни града представляват административни звена, в които имаме учители, които си разпределят училищата, в които да отидат. да отидат. През цялото време, през цялата седмица децата, които имат специални образователни потребности, са заедно със своите учители в училище, които доста често изпитват трудност, дори понякога се чувстват безпомощни. Смисленото пребиваване на учителите със специална подготовка и със специални умения е в училището – там, където могат да бъдат наистина до детето. За първи път в този закон ние осигуряваме и втори помощник-учител, който да влиза в училище, така че детето, което има трудност, наистина да бъде не не просто обгрижено, а и добре обучено според възможностите, които има. Тук бих искала да добавя, че ресурсните центрове ще запазят своя административен облик. Тоест там ще продължи да има кабинети, в които децата могат да бъдат водени, но те ще бъдат в рамките на Центъра за личностно развитие и подкрепа. Малко по-нататък ще стане дума и за помощните училища, и за болничните училища. Това са все звена, за които, пак ще повторя, България търпи осъдителни процедури. Крайно време е, след като работим към децентрализация и деинституционализация на общностите, да постъпим като цивилизовани хора

жители на страната и съответно на континента, в който сме. Няма смисъл да правим мимикрия на дейност, каквато имаме досега в голяма част от случаите. Не отричам, че ресурсните центрове изиграха своята прекрасна роля до момента. Това беше стъпка, която беше направена преди години. Те Те изчерпаха капацитета по начина, по който го имат. Крайно време е да се разшири грижата за децата и тези, които имат специални образователни потребности, да я намерят не на едно място, не просто заведени в един център за един или два часа седмично. Редно е грижата за децата със специални образователни потребности да отиде в училище – там, където те ежедневно имат нужда от нея. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги! Колега Соколова, ние с Вас нямаме различия по това, че трябва да се търси достатъчно убедителна форма, в която тези деца да бъдат обгрижвани и грижата за тях да бъде разширявана. Какво предлагате? Вие предлагате ресурсните центрове да бъдат променени, статутът им да се случи като статут на Център за подкрепа на личностното развитие с разбирането, че могат да бъдат само общинска структура, а не областна, каквато са до момента. Тоест те ще останат на територията на големите градове, на центровете на общините, защото те това могат да правят. Второ, ние говорим за два различни подхода. Твърдим, че децата със специални образователни потребности, колкото и широк да е кръгът,

да дават завършен клас, не гарантират образователна степен. Това са подкрепящи образованието структури. Нали така? И тогава, когато прегледаме целия ход на иначе добри идеи, които очевидно имат проблем в реализацията, когато става ясно, че центровете за подкрепа на личностното развитие са много и различни, че всяка община в зависимост от възможностите си може да открие 15, а може и да каже: „Не мога да открия нито един”, тогава поставяме същностния въпрос за това как се гарантира тази грижа. Аз нямам пред себе си анализ на делата, за които сме осъдени, точно за дискриминиране на деца със специални образователни потребности при наличие на специален по-висок стандарт. Само че за две деца стандартът чий проблем решава? Чий проблем решава?! И тогава, когато нямаш друго решение – какво ? Наемаш си някой, който би могъл да дойде и не би искал да дойде? Аз искам някой от Вас някога да ми разкаже цялата тази процедура като възможност за реализация и, завършвайки, да кажа: адски е симпатично, че поредната спорна мярка е с отлагателен период на въвеждане две години. Тогава, когато според Вас ще има пари това да се свърши, с разбирането, че Вие не можете да я гарантирате. Съжалявам! Няма. За дуплика – госпожа Соколова. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Госпожо Богданова, да уточня, че отлагателният период беше само заради настояването на ресурсните центрове и заради Вашето настояване, за да имате спокойствие, че ще има достатъчно време те да свикнат с промяната. Ние бяхме готови да я направим веднага. Това беше след поредица от инициативи. Да обясня малко повече по отношение на грижата. В момента едно дете, което е на ресурсно подпомагане, получава 2 хил. 189 лв. делегирана сума, от която 305 лв. отиват в училището, а останалата част отива в ресурсния център. Парите за издръжка на едно дете на ресурсно подпомагане не се променят, дори се увеличават. Просто по-голямата сума отива в училището, там, където детето прекарва целия ден и цялата седмица, а по-малката сума – 305 лв., отива в ресурсния център, който ще бъде преформулиран в Център за личностно развитие и подкрепа. И там, госпожо Богданова, няма да има само деца, които имат дефицити, а ще има много и най-различни деца, с които те ще общуват така, както общуват и в училището. Това е истинският смисъл и на децентрализацията, и на деинституционализацията, и на грижата като към равни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова за създаване на нов чл. 26а, което комисията не подкрепя.

предложение от народните представители Имамов и Хамид в чл. 28, ал. 2 т. 4 се изменя по следния начин: „4. да определят своите имена, символи, ритуали, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци, в съответствие с принципите, посочени в Раздел ІІ на закона;”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Николов и Богданова – в чл. 28, ал. 1 и 3 след думите „за подкрепа на личностното развитие” се добавят „областните ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Богданова и Николов – в чл. 28, ал. 1, 2 и 3 да отпадне текстът „автономията” и се замени с текста „самоуправление и децентрализацията”.

дефинирането на понятието „автономия” за детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие. Разбира се, тук става дума за ограничена автономия. Всички точки на чл. 2 формулират условия и начини, по които може да се реализира това условие за автономия на отделното училище. Нашето предложение е по т. 4, където където се дава право на отделните училища, детски градини и така нататък да определят своите символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци. Ние предлагаме към това изречение да се добави: „в съответствие с принципите, посочени в Раздел ІІ на закона”.

Би било добре, когато се дефинират понятия като автономия, да има ясна, тясна и пълна обвързаност на това понятие с основните принципи за развитие на образователната система, които вече сме гласували в едно от предходните заседания на Народното събрание. Благодаря Реплики? Няма. За изказване – господин Николов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Две неща. Първо, за пореден път не виждам логиката: защо е отхвърлено предложението на колегите Имамов и Хамид, след като вчера тяхното предложение по отношение на Раздел ІІ беше прието? Има логика днес да бъде прието и това. След като това Народно събрание гласува вече, че образованието е светско, че образованието по никакъв начин не се доминира от идеологически, политически и религиозни доктрини, защо не приемате, че когато едно така наречено „автономно училище” си приема символите и униформите, то не трябва да спазва тези принципи? Не искам в рамките на Българския парламент днес да описвам картини и да си представям какви униформи и какви символи могат да приемат училища, ако не спазват принципите на Раздел при едно светско образование. Далеч съм от мисълта, че ще се направят на будисти, но могат да се направят на всякакви други. На следващо място, автономията на детските градини. След като в началото на закона – в неговите Общи положения, не разбрахме какво точно се влага в понятието „автономия” в смисъла на този закон, който няма нищо общо с висшите училища, в един момент автономията на детските градини идва малко в повече при наличие на единна национална политика в сферата на образованието, където ще има автономия на училища, а сега ще имаме и автономия на детските градини. Аз пак питам: има ли в залата човек, който може да ми отговори дали министърът на образованието, младежта и науката се е запознал с този законопроект? Какво е неговото становище по автономията на детските градини? Какво мисли министърът на образованието, младежта и науката по спорните текстове в законопроекта? Понеже вчера не ми стигна времето, пак ще задам своите въпроси към този министър, на които няма отговор в законопроекта. Как децата да не напускат училище – решава ли законопроектът този проблем? Как да се върнат в училище напусналите деца? Как да привлечем онези, които не тръгват на училище? Как да осигурим качествено образование на децата със специални образователни потребности? Как да осигурим същото и да помогнем на децата в малките населени места? Как родителите да са съпричастни и да работят в екип с училището и учителите? Как ученикът да се чувства значим, спокоен и обгрижен в училище?

Как учебните планове да станат по-ефективни и да дават по-качествено образование? Как учебните програми да са по-удобни и по-полезни за ученици, за учители и как да осигуряват повече знания, умения и възпитание? Как учебното съдържание да е по-интересно, по-обективно и да дава повече шансове за бъдещето на детето? Как да запазим възможност за избор на учебник и в същото време да спрем учебникарската мафия? Как да осигурим интерактивните форми на работа в клас? Как да повишим авторитета на учителския труд? Как да осигурим непрекъснато професионално развитие на учителя? Как може учителят да е по-удовлетворен от съдбата си? Как училището да не произвежда безработни среднисти? Как и какви специалности да се изучават в училищата? Какви кадри търсят фирмите, а какви ще търсят след пет, десет Да разделим ли децата след десети клас на подготвящи се за висши училища и на тези, които ще имат професия, и как ще се отрази това на тяхната психика? Къде да стажуват учениците от професионалните училища? Могат ли да получат сертификат за професионална квалификация още в средното образование?

Вие подкрепихте предложението на колегите Имамов и Хамид за светски и деполитизиран характер на образованието, но това е предложение по чл. 30. Ще развием тази дискусия след известно време. Дискусията по чл. 28 е: дали българските училища и детски градини да определят своите символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност? Думата „националната” е пропусната в предложението на колегите Имамов и Хамид. съответно препращане към принципите на закона. Безспорно принципите в чл. 3 се отнасят за целия закон и според мен не е необходимо всяка разпоредба след чл. 3 да препраща, че е в съответствие с с принципите на закона. Ако се приеме дословно този текст, означава, примерно, че училищата ще си избират автономно униформа в съответствие с принципа за системност, аналитичност, прозрачност и предвидимост на образователните политики или пък ученическа униформа в съответствие с принципа на иновативност в педагогическите практики. Тоест това механично препращане няма да допринесе за богатство на текста, напротив, текстът е отрязан от една изключително важна част, че символите, ритуалите в българските училища трябва да следват българската национална идентичност. Това е текстът на вносителя, който аз ще подкрепя. Благодаря за вниманието.

колеги! Господин Николов, правя тази реплика, защото Вие пропуснахте да кажете следното. Ние имаме няколко теми, по които се различаваме, и то кардинално се различаваме, за това накъде да върви България. Първата тема беше вчера, когато ние обсъждахме и мнозинството, разбира се, гласува да промени закона за един процент от българските ученици и да им даде държавно финансиране. Общо взето, това нещо Вие го направихте, наистина законът беше променен само за един процент. Днес вторият проблем, по който имаме кардинални различия, е понятието „автономия”, независимо че вчера казахте, че не бива да интерпретираме или да предлагаме различни стратегии за интерпретация на отделните проблеми. Няма как да не влагаме друг тип разбиране, защото тук вероятно ще се запишем в световната история с това, че на една сравнително малка територия ние даваме възможност на всяка детска градина, на всяко училище да определя свои политики. Вероятно, дай Боже, това да е някаква постмодерна реалност, с която не сме запознати, но, доколкото знам, това го нямаме като друг опит. опит. Когато става въпрос за тези два големи проблема – дали трябва Народното събрание да обслужи 1% от българското население, дали трябва наистина да се даде абсолютно пълна самостоятелност на политиките, държавата да се оттегли от образованието и да управлява с някакви измислени стандарти, по тези въпроси министърът би трябвало да вземе отношение и не може да го неглижирате. Фактът, че не сте му дали даже и физическото време да се запознае – нещо, което вчера и господин Николов подчерта, наистина създава проблем.

господин Стоичков, уважаеми колеги! Аз не вземам думата да се заяждам по този закон. Няма да го направя! По принцип нямам навик да се заяждам. Законът е достатъчно сериозен, за да си позволим елементарни отношения, когато дискутираме тези въпроси. Господин Стоичков прочете избирателно само някои от точките на Раздел ІІ. Аз ще Ви прочета други две точки:

Никой от нас няма нищо против, когато става дума за автономия и когато става дума за функциониране на нашите училища, да се спазват такива фундаментални изисквания като национална идентичност, но тя нищо не струва, ако не се отчитат тези две фундаментални изисквания, които току-що казах. Това са изискванията, свързани със спазване на правата и свободите, липса на дискриминация и съхраняване на етнокултурното многообразие.

Госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще бъда съвсем кратък. Очевидно трябва да се излиза от ситуации, които са неудобни, защото този закон ще трябва да се изпълнява – рано или късно.

преди точките в основния текст на алинеята да отпаднат думите „детските градини,”, иначе ще ни се смеят. „Да провеждат свои политики в съответствие със законите на страната...”. Благодаря

ми. Отново се прави опит, поредният опит да се прокара нещо малко, да се направи стъпка. Всъщност това е стратегията и тактиката на ДПС от години, по малко да се прокарва по нещо, за да се стигне до голямото. В този закон може това и още няколко неща и точно това е опитът елегантно и, разчитайки може би на неразбиране на голяма част от залата, тук са малко хората, които разбират от тази материя, и един текст да отпращаш към друг – много си спомня някой друг текста, защо пък да не мине.

Моля Ви, колеги! ПАВЕЛ ШОПОВ: Не може да се мълчи в такива случаи. Аз излизам, за да заостря вниманието на залата, не за друго, включително и на колегите от БСП, защото мисля, че и те са наясно с това, което се цели. Ако мине това тяхно предложение – на Хамид Хамид и на другия колега от ДПС, ще видите, че утре във вестниците ще бъде написано: „Оттук нататък в смесените райони – учениците с шалварки и със забрадки”. Защото мине ли това предложение е отворен пътят, по един невинен, незабелязан и съвсем легален начин. начин. Не повтаряйте грешката, която четири години от БСП правиха по отношение на ДПС и допуснаха безброй техни предложения, които минаваха в залата – тогава те бяха на власт. Правя това предупреждение, за да не се стига дотам, докъдето стигна миналия път БСП и затова на края на изборите получи 17%.

Госпожо председател, много Ви моля не допускайте от тази височайша трибуна, особено когато обсъждаме толкова важен закон – закон за образование, месарски език. Не допускайте! Господин Шопов, много е прост и елементарен въпросът ми. Вие приемате ли т. 3 и т. 4, която аз прочетох, като част от принципите, гласувани в това Народно събрание в Раздел ІІ или не? Ще Ви ги повторя, вероятно имате нужда от това: „равнопоставеност и недопускане на дискриминация” – това изобщо не означава шалвари и каквото и да било друго. Това си е Ваша измишльотина и Вие обичате такива измишльотини. Четвърта точка: „съхраняване на етнокултурното многообразие”. Приемате ли тези условия, които ние всички сме гласували в тази зала?

Трябваше да се каже по-ясно – затова е репликата, за какво става въпрос. Става дума за сепариране на пространството, става дума диаспората да стане анклав,

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Не съм очаквал, че точно във връзка с чл. 28 ще ми се наложи да задам един фундаментално важен въпрос, който определя характера и на българската демокрация, и в частност на демократичното ни гражданско общество. Моят въпрос е към Вас, собствено и към председателя на комисията, защото той постави въпроса за текста на ал. 2, т. 4, а именно, че при определянето на символите и ритуалите трябва да се спазва принципът на националната идентичност и култура. Разбира се, господин председател, но моят въпрос към Вас е: етническото, религиозното и културното многообразие са ли неразделна част от българската национална идентичност и култура? Много ясен въпрос. Отговорът Ви „не” означава, че свеждате националната идентичност до етническата идентичност на мнозинството. Това няма нищо общо със съвременния европейска концепция за мултикултурализма, за мултиетничността

се свежда до етническата идентичност на мнозинството в България, означава, че Вие продължавате да стоите в логиката на възродителния процес. Никъде, в нито един документ на Движението за права и свободи няма една дума, която да поставя под съмнение разбирането за националната идентичност като синтез на всички етноси, култури и религии, които населяват България и са характеристика на българските граждани. Нашето разбиране за националната идентичност е, че тя е синтез на етническото, културното и религиозното еднообразие, разбира се, с цялото уважение към историческите историческите факти, които имат отношение към формирането на тази национална идентичност. В този смисъл ще повторя още веднъж въпроса. Ако Вие разбирате националната идентичност като включваща етническо, религиозно и културно многообразие, няма нищо по-естествено от това да приемете предложението на колегите Алиосман Имамов и Хамид Хамид и вече тяхното предложение трябва да възприемете точно в плана на защитата на българския национален интерес и на националната идентичност, защото със спазването на принципите от Раздел ІІ няма да е възможно чрез символите на едно училище да се прокламира онова, което няма място в българското училище. Примерно, идеология, подчертаване на религиозна идентичност. Защото там могат да учат деца, които проповядват различни религии и така нататък и така нататък. Вникнете, оставете клишетата, с които от години една политическа сила, за съжаление не само тя, изгражда своята политическа стратегия, атакувайки Движението за права и свободи. Живеем в ХХІ век. Тези предложения на колегите Имамов и Хамид са в плана на интеграцията. Вашите идеи са в плана на сепарирането на българското общество, плана на изключването, плана на противопоставянето. Благодаря, госпожо председател. Надявам се да сме разбрани.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Местан! Цитирам Ви един европейски политик – реч, произнесена през ноември 2010 г., в която казва следното: „Уважаеми младежи, мултикултурният модел в Европа се провали. Предстои въпросът за идентичността на европейските народи” Ангела Меркел, канцлер на Федерална република Германия. Толкова за мултикултурализма, който е поставен под въпрос във всички държави. Нямам нищо против това понятие, но като политика то се оказа пълен провал. Колкото до това дали турската диаспора в България принадлежи към българската нация, е въпрос на следното. Една нация се определя, първо, от общата историческа съдба, второ, от езика и, трето, от усещането си за съпричастие.

Аз знам, че другите диаспори в България – евреи, арменци, руснаци и всякакви други, нямат такива претенции като Вас. Имате ги само Вие, тъй като сте най-многобройни, тъй като Вашата метрополия е на нашата граница, а тя е огромна, могъща и прочие – излъчва сила, излъчва идентичност и няма как да не противоборствате с нас. А ние няма как да не се браним – част от тези наши речи, които тук държим, са част от тази отбрана, част от българската национална революция, която все още не е завършила. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми проф. Станилов, точно тази редакция

за да се говори за провала на един модел, първо трябва да го има. Освен това, какво означава „мултикултурализмът се провали”? Аз поставих простичкия въпрос: има ли етнически, религиозни и културни различия, които населяват България, населяват Румъния, населяват Германия, населяват Франция? Какво означава да се промени естеството на нещата, така както то е дадено от Господ? Това не може да се провали. Вие не може да отречете обективния факт, че съвременна Европа е разнообразна – етнически, религиозно и културно. Онова, за което се говори, е нещо много по-различно – как това от Бога дадено многообразие да се балансира по начин да се постигне интегритетът на всяка една национална държава, да се постигне интегритетът на Европейския съюз? Не става въпрос, че го няма мултикултурализма, а става въпрос, че няма успешен модел на интеграция на едно мултикултурно общество

Аз ще бъда кратък, госпожо председател. Предлагам да се върнем от Германия от миналото на чл. 28 по вносител. Той е изключително точен и ясен в редакцията, която ни се предлага в т. 4: автономията включва да определят своите символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура.” Това е водещият принцип: в българските училища националната идентичност и културата трябва да бъдат водещи в символите и ритуалите. Това е водещият принцип, а останалите принципи по чл. 3 съответно се прилагат за целия закон, но в тяхната йерархична зависимост. Първият и най-важен принцип в този контекст на т. 4 е националната идентичност и култура. Що се касае до принципа, който аз изповядвам, е България и българските граждани да бъдем единни в своето разнообразие. Не изключвам другото, но символи и ритуали в българските училища в противоречие с националната българска идентичност не бих приел. Благодаря за вниманието.

Първо, подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Алиосман Имамов и Хамид Хамид, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението от народните представители Ивелин Николов и Валентина Богданова, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 101 народни представители: за 12, против 63, въздържали се 26. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението от народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов, което комисията не подкрепя.

Сега ще гласуваме направеното в залата предложение от народния представител Ивелин Николов, а именно в чл. 28, ал. 2 думите „детските градини,” да отпаднат. Гласували

Сега гласуваме чл. 28 в редакцията на вносителя.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах отрицателно за чл. 28, защото в момента сме в изключително парадоксална ситуация. Първо, министъра го няма. Второ, с Вашето позитивно гласуване Вие дадохте възможност на детските градини, на училищата да определят свои политики. Дадохте възможност да избират организация, методи и средства за обучение. Дадохте възможност да определят свои символи и ритуали в съответствие с принципите и така нататък. Дадохте възможност на на държавата да се оттегли въобще от образованието, и то при положение, отново повтарям и ние няма да се уморим да повтаряме, че процентът от брутния вътрешен продукт за образование е най-ниският сред страните – членки на Европейския съюз. Каква е тази автономия, която Вие въвеждате?! Кои са онези, които Вие в момента обслужвате?! Кои са онези чуждестранни институции, чиито съвети Вие следвате?! Защо разрушавате българската национална традиция?! Ето затова – защото смятам, че с тази точка, както и с вчерашния чл. 10, извършвате подмяна на

„Името на училището трябва да е обществено приемливо и в съответствие със светския и деполитизирания характер на образованието.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Богданова и Николов. Предложението е оттеглено. Предложение от Катя Чалъкова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Снежана Дукова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30: „Чл. 30. (1) Наименованието на училището включва име и означение на вида му по чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 2, чл. 41, ал. 3 и чл. 43, ал. 1. Името на училището трябва да е обществено приемливо. (2) Наименованието на частните детски градини и частните училища включва и означението „частна”, „частно”. (3) Наименованието на училището може да включва и означение за основните профили, професии или специализираната подготовка, по които то провежда

Госпожо председател, уважаеми дами и господа! Член 30 се занимава с наименованието на училището, което включва име, вид и други компоненти, които го различават от другото училище, в зависимост от това с какво се занимава. В ал. 1 има едно изречение, което гласи: „Името на училището трябва да е обществено приемливо”. Дотук ние казваме „да”, но към това изречение предлагаме да бъде добавено: „и в съответствие със светския и деполитизирания характер на образованието”. Вчера Вие, уважаеми колеги от управляващата партия, приехте нашето предложение по чл. 11, ал. 2 за недопускане на политически и религиозни идеологии в училището. Това предложение, което сега правим, е в пълно съответствие с онова предложение по чл. 11, което ние гласувахме вчера. Изобщо всички тези предложения, уважаеми дами и господа, които прави ДПС, са насочени към гарантиране на светския и деполитизирания характер на българското образование. Това е един от основните недостатъци, които ние заедно с Вас трябва да преодолеем.

Уважаеми колеги, стотици училища в България се казват „Св. св. Кирил и Методий” или „Св. Иван Рилски”. Знам, че не му е мястото тук, защото е в Закона за висшето образование, но Софийският университет е „Св. Климент „Св. Климент Охридски”. Как ще постъпим в този случай? Какво правим? Това наименование „Свети” има религиозно значение според предложението на Алиосман Имамов. Така че тук пак се цели нещо подобно.

Няма. За дуплика – господин Имамов. Господин Шопов, какво ще кажете, да речем, ако в с. Брезница, където всички ученици са мюсюлмани, решат училището да се казва „Св. Салахадин”? Знаете ли какво е Салахадин? Нашето предложение тук не е насочено към историческите личности на българската нация, които засягат всички, независимо от тяхната религиозна принадлежност. Отговорете на въпроса ми страната има много мюсюлмански населени места, където учениците са само мюсюлмани и те решат да сложат името на своето училище на мюсюлмански духовен водач или мюсюлмански светия?

Димитров. МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Правя предложение за удължаване на срока за предложения по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност с 4 дни.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Алиосман Имамов и Хамид Хамид, което комисията не подкрепя.

Предложението от народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов е оттеглено. Гласуваме окончателната редакция на чл. 30 по доклада на комисията.

Колеги, тук прекъсваме разискванията по законопроекта. От 11,00 ч. – парламентарен контрол.